Уважаеми колеги, моля да заемете местата си. Възобновявам заседанието. Господин Ненков, за изказване сте записан – заповядайте, имате думата.

наистина може да има огромно значение в бъдещото развитие на електроенергийната ни система. Хубавото е, че тези дебати се помнят, стенографират се и в бъдеще ще се види дали ние сме били прави в нашите си опасения затова какво ще направите днес, или пък не. Както знаете, колеги, по принцип пътят към ада е постлан обикновено с добри намерения и аз подозирам във Вашето желание да направените изменения в Закона за енергията от възобновяеми източници да прозира именно точно това – едно добро намерение, а не лобистки такива интереси, защото, ако се детайлизираме в това, което се предлага днес на народните представители, може да си направим и такъв извод. Ще Ви обясня защо и къде е нашето притеснение. Ние също сме и винаги сме били в подкрепа на това да развиваме зелената енергия, само че винаги трябва да отчитаме и винаги сме отчитали какви са и възможностите на нашата електроразпределителна и електропреносна мрежа. мрежа. Ако Вие тръгнете да си изграждате един такъв парк, който е от възобновяема енергия, неслучайно имаше една такава по-дълга съгласувателна процедура, която преди малко вече беше спомената, именно с цел да няма нарушаване на сигурността на доставките. Аз разбирам Вашето желание, но ако то беше с цел единствено и само да подпомогне самия производител, който има нужда от енергия, да си направи производство на електроенергия, което да е само за собствено производство, бих се съгласил и бих го подкрепил с две ръце това да не изисква тежката съгласувателна процедура, а само уведомление на оператора на разпределителната мрежа или електропреносната такава. Само че Вие правите друго – отваряте всъщност една врата и казвате на всеки един производител, който употребява електроенергия, че той може да надвиши до два пъти това, което му е нужно за собствена консумация. Да, вярно е, че в първоначалния вариант на Законопроекта нямаше такова ограничение: „до два пъти“, но това два пъти пак също не е никак малко,

всяко едно парче в тази урбанизирана територия е предвидено да бъде реализирано някакво мероприятие. Вие тук всъщност обръщате с хастара на обратно устройственото планиране и казвате, че в една урбанизирана територия може това УПИ да бъде предвидено за детска градина, за спортни мероприятия или каквито и да било други такива дейности и всъщност ще се окаже така, че може на тази територия да се появят соларни паркове. Ами ако се появят вятърни перки? представете си сега в една урбанизирана територия да почнат и едни перки да се въртят, защото Законът казва и третира еднакво всички ВЕИ-та? Всички ВЕИ-та, включително и производство от биомаса, включително и производство от вятърна такава енергия. Аз мисля, че тук не сте добре доосмислили какво всъщност правите и каква врата отваряте. Другото, което е много съществено, по този начин, заобикаляйки по-трудния ред, Вие всъщност поставяте в неравнопоставено положение един инвеститор, който иска да изгради такава мощност, която да продава на свободния пазар, те нямат вече преференциални цени, още навремето забранихме тази възможност, и един инвеститор, който е минал цялата тази процедура. Всъщност му казвате: съжалявам, но предимство имат тези, които имат някаква производствена мощност, имат необходимост от енергия. умишлено си надвишават това, което им е необходимо за собствена консумация, дават едно уведомление и и няма кой да ги спре, защото това, което Вие цитирахте преди малко, че препращате мощността, която не е необходима, да може да се продава и да бъде включена към електроразпределителната или преносната мрежа, Вие казвате така: то ще мине по реда по чл. 116, ал. 7. За българските зрители, които ни гледат, това означава чрез наредба на Регулатора, който определя начина за присъединяване. А каква ни е гаранцията, че утре Регулаторът (председателят и всъщност ще се окажем с едни мощности, които няма кой по никакъв начин да ги контролира и още повече… Приключвам, господин Председател. …съм убеден, че това отваря вратата за едни много лоши корупционни практики, защото неяснотата в Закона, възможността на много от производителите да се възползват от тези текстове, ще доведе до момента, в който точно създава една такава корупционна среда, за да може тази мощност, която е над това, което ни е необходимо, да може да я включиш в електроразпределителната мрежа. Ето това е проблемът и се надявам да не съм прав, но уви, най-вероятно ще се окажа такъв.

Перки в урбанизирана територия няма как, възобновяемите източници не са само перки. Както сме заложили в Законопроекта „два пъти размера на предоставяната мощност“, това предполага, че имате вече договор за потребител, към който договор правите допълнително споразумение, в което ясно са специфицирани техническите способи, с които ще бъде ограничено отдаването към мрежата. Това е единият ограничител към отдаването към мрежата. След това залагаме, че ако все пак решите да я продавате тази енергия, трябва да минете наново процедурата. Означава, че Вие трябва да получите и договор за производител, което е съвсем различен тип договор с и този договор предполага, че присъединяването на тази мощност има какво да я прави енергоразпределителното дружество. Няма никой да Ви даде договор за присъединяване като производител без ясен разчет какво ще става с тази енергия, която Вие евентуално ще отдавате в мрежата, така че Законопроектът е защитен от няколко страни за Вашите опасения. Потенциално в територия, отредена за детска градина, няма как да стане такъв проект за собствено потребление, защото се предполага, че вече има някакво потребление. Един терен за детска градина се предполага, че предстои тепърва застрояване и няма електрическо снабдяване, така че смятам Законопроекта добре защитен именно от тези опасения, които чухме днес в залата. Благодаря

Господин Рибарски, благодаря Ви и на Вас, но Вие забравихте да кажете, че тези ограничения – до два пъти мощността, ние сме ги предвидили с тази цел, за да може да стимулираме инвестицията в схеми за съхранение на енергия. По този начин ние ще облекчим един производител, на който неговият цикъл е 24/7, тоест той, финансирайки се с батерии, ще може да използва и тази енергия, така че това ограничение до два пъти мощността е напълно,

Благодаря, господин Председател. Господин Ненков, чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката реферира към Наредба № 6 за присъединяване, нали така? По общия ред, ако приемем хипотезата, че този ЗИД не бъде приет, така или иначе всеки един производител, който иска да продава към електроразпределителната мрежа, ще трябва да следва всички разпоредби на Наредба № 6. Именно поради този факт и по настояване на електроразпределителните дружества по време на дискусията в Комисията на второ четене ние включихме допълнително този текст, който не беше част от нашето предложение, за да за да бъде много ясно, че всеки, който вече е изградил по облекчения режим централа за производство, но само за собствено електропотребление, ако рече да продава излишъците или да продава изцяло тази електроенергия, пак трябва да се обърне по разпоредбите на Наредба № 6, което по никакъв начин не противопоставя и не облагоприятства някой от инвеститорите. Така че приемете хипотезата, че ние сме описали текста и всеки трябва да спазва Наредба № 6.

Благодаря, господин Председател. Господин Рибарски, ще Ви прочета, защото зрителите най-вероятно ще ги заинтересова това, което гледаме като текст, ще прочета какво казва. Член 25а „Крайният клиент може да изгради енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покриви, фасадни конструкции и така нататък – и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии.“ Бихте ли ми дефинирали какво е възобновяеми източници? Да, това не са само перки, но включва и вятърна енергия, включва, ако щете, и производство от биомаса. Така ли е? Така е. Ясен ли е тук текстът? Не, не е ясен. Аз не казвам, че ще стане, но хипотезата съществува. Вие тази врата я отваряте. Може някой да иска да си направи перка в урбанизираната територия – примерно на парцел, който е предвиден за спортна площадка, може да иска и няма кой да го спре обаче – това е разликата. А що се касае до чл. 116, ал. 7, аз преди малко Ви казах.

положение един производител на енергия, който иска да инвестира, да изгради такъв обект – да мине промяна на предназначението, да мине всичките тежки съгласувателни процедури, да иска становище от електроразпределителната и преносната мрежа,

и тези 500 киловата, аз затова казах, че тук създава много сериозна врата за корупционни практики, Вие ще сте готови на всичко тези 500 киловата да бъдат присъединени към мрежата. Няма да си ги разрушите, няма такъв случай, аз съм убеден, че няма и да има такъв случай. А що се касае до гаранцията и сигурността, че никой няма да заобикаля чл. 116, ал. 7 и препращането към наредбата на КЕВР, аз трябва да Ви кажа, че много лесно утре законодателят приема тези текстове, обнародват се и след няколко месеца

и като се промени Наредбата, той вече си е вързал ръцете, а тези които вече тепърва ще изграждат по каналния ред, те са вече две гърди назад. Ето това е проблемът, колеги. Пак казвам, не сме против изграждането на такава мощност, но трябваше да се ограничите единствено и само към необходимостта за задоволяване на собствената си потребност. Не е нужно да е два пъти отгоре. Искам да си представите примерно пет мегавата понеже зрителите сигурно ни гледат, пет мегавата са 50 декара. 50 декара горе-долу, средно – Вие се занимавате с такъв бизнес и знаете горе-долу колко е като площ, само си представете 50 декара соларен парк. Благодаря Ви, господин Ненков. За изказване – господин Рамадан Аталай, а след това господин Цончо Ганев. Господин Христов, за да редуваме групите, Вие оставате след тях.

обществото, в интерес на онези предприятия, които дълго време очакват такава промяна. Имате обещани още много други лицензионни режими, които казахте, че ще премахнете, но всъщност не смеете да направите нищо от гледна точка и на директните договори, които трябваше да се направят с предприятията, които ползват електроенергия. Но всъщност да се върнем към този законопроект, за да не излезе, че много Ви хваля и да излетите изведнъж. Колеги, това, което предлагате, е много добро, но то се предлага пак… пак… Ако кажа, че е лобистки, няма да можете да ме разберете. Предлагате да направите една крачка, ама сте вдигнали крак и кракът Ви стои във въздуха. Защо? Ще Ви кажа следното: предложихме с инсталираната мощност, която имат предприятията, да могат да си построят от възобновяеми енергийни източници енергия, която да могат да ползват. Аз предложих – разбира се, консултирайки се с всички, които са заинтересовани произведената енергия да не остане така, дето казват хората – да потече по канала, а да направим така, че тази енергия, която е произведена, да може да отиде в мрежата и да намалим цената на електроенергията, която толкова ни е нужна и в момента е толкова скъпа. Не мога да разбера, само заради господин Табутов ли го правите, защото той има фирма за строителство на фотоволтаици и му даваме само на него да строи фотоволтаици, а оттам нататък накъде ще отиде енергията, как ще се ползва и какво ще се направи? Вие ме пращате към чл. 117, ал. 6.

тази енергия, която се произвежда – излишната, какво ще я правите?“ Той казва: „Ние след една седмица ще внесем нов законопроект.“ Така е, господин Председател. И след една седмица да внесете нов законопроект, това означава, че този законопроект, който приемаме в момента, е неработещ. Няма нито един, който да отиде и да си построи централа от 5 мегавата, когато знае, че ще ползва при максимум натоварване на мощностите 4,2 мегавата. Останалото какво го правим? Пращате ги при капиталистите да произвеждат батерии? Значи, работим и за онези, които ще правят батерии, защото трябвало да си купуват и батерии. Къде са тези батерии, колеги? Много Ви моля. Моето предложение разрешава проблема, за това съм го предложил: излишъкът от енергията, съгласувано с електроразпределителните предприятия, с отделен електромер – двустранно свързан, излишъкът от енергията, който е над произведеното, отива в електроразпределителното предприятие и намаляваме цената на крайните потребители – на крайните клиенти. Има ли някой да ме опровергае? Няма. Сигурно ще излезете тук да защитите някои други, но това е логиката в енергетиката – произведената енергия да може да се ползва. Ако имате Ако имате начин само да произведете, без да излезе извън предприятието, тогава какво ще правят тези предприятия, които събота и неделя не работят? Къде ще отиде тази енергия? Какво ще я правите тази енергия, за която хората са дали толкова пари и са инсталирали тези мощности? Много Ви моля, нямаме никакъв лобизъм. Лобизмът, ако е само за тези, които ще строят батерии, той вече е факт. Ако ще направим

Промяната): Уважаеми господин Председател! Господин Аталай, пак сте слушали избирателно радиото. Сутринта изрично казах, че днешният законопроект е да улесни производството и собственото потребление. Това, което Вие предлагате, не е лишено от логика, но във Вашето предложение – в Комисията, реферирате излишъците от произведените количества да бъдат продавани на търговец на цена за излишък. Това нещо не води до големи ползи за производителите, които генерират тези излишъци. В цяла Европа тенденцията е производителите да са потребители и продавачи – в краен случай, на излишната си енергия. Но днес нашият законопроект, който се надяваме да приемем, прави първата крачка – именно с малки стъпки да подсигурим участието на всички, които желаят да изградят такива инсталации, да постигнат някаква независимост на своето енергийно потребление и чак на следващ етап, но не следващата седмица, както Вие сте чули по радиото. Ставаше въпрос за Законопроект, който е съобразен и с компенсирането, и с нещо, което подготвяме спрямо разговорите, проведени с работодатели. Така че следващите стъпки определено са в тази посока – излишната енергия да може да достига до пазара, но тя да не поставя в изпитание електроразпределителната мрежа. Благодаря. Благодаря Ви, господин Рибарски. Господин Ганев, имате думата за втора реплика. Господин Аталай, като представител на ДПС току-що потвърдихте защо сте в ДПС. Имаме в момента един изключително лобистки – изключително лобистки законопроект, който защитава всичко друго, но не и малкия микробизнес, който би могъл да осигури независимост. Вие директно предложихте, надградихте техния лобизъм и казахте:

по Вашата логика, и това, което Вие предлагате, е да започвате да продавате. Защо да не го направите? Това е надграждане над лобисткия законопроект на „Продължаваме Промяната“. Няма как, и се радвам, че въобще най-вероятно няма да бъде приет. Нямам представа, може пък „Промяната“ да подкрепи Вашето искане и да Ви го приемат, но за мен това, което предложихте тук, е меко казано лобизъм. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Ганев. Трета реплика, колеги.

Съответно ние го подкрепяме като инициатива по принцип, но темата на Закона към момента и това, което искаме да изменим, е да облекчим производството и потреблението само на енергия, която се оползотворява от вече свързания клиент. От тази гледна точка спекулациите относно това дали една малка кравеферма с 15 киловата може реално да изгради 5 мегавата са несъществени, защото в Закона ясно е записано, че мощността може да е до максимум два пъти това, което е присъединено като мощност. Тоест, ако имаш 15 киловата присъединена мощност като клиент, можеш да направиш централа за максимум 30 киловата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Табутов. Заповядайте за дуплика, господин Аталай – имате думата. Благодаря на господин Табутов, че отговори на господин Ганев, защото той…

Защото, първо, трябва да прочетеш за какво говорим и след това да обясниш. Но вижте, господин Табутов като строител на фотоволтаици е разбрал – ако в една кравеферма мощността, която ползваш, е 50 киловата, ти нямаш право да построиш за собствени нужди повече от 50 а сега в момента казват, че може до 100 киловата да построиш. Така че за това, което казахте, той много правилно Ви обясни, но не Ви обясни откъде ги знае тези неща.

за тях става въпрос къде да отидат? Вие нали мислите за малкия и дребния бизнес? Аз Ви предлагам тази част да влезе в мрежата – ето за това става въпрос. А иначе, че техният закон е лобистки – лобистки е, но те не могат и да си го прокарат.

вицепремиерът по околната среда да стане министър на енергетиката. Вие прочетохте ли неговите предложения? А четохте ли предложенията на господин Панев, където казва: веднага балансиращите групи да се възстановят. За да може още 100 милиона да откраднат с Кольо Николов и другите? тези лобистки неща. Или с една дума Законопроектът, който сте предложили, е плах опит да направите нещо полезно, но не е свършено. Нищо няма да свършите. Ще приемете Закона и нито един няма да тръгне да строи, защото човекът няма какво да прави с излишната енергия. Няма. Няма. Дайте да направим един работещ законопроект – това Ви казвам. А работещият законопроект е когато тръгнеш отначало – от производството до реализацията на всичко това, което е остатък, до крайния клиент и по и по цялата верига да има хора, които са ангажирани с това. Защо не приехте за промяна на земите? Какво има да отидем да платим на Министерството на земеделието за 100 дка промяна за изменение на статута на статута на земята? И какво плащаме? След 20 години вадите коловете, даже може да не вадите коловете, а директно да засадите домати, обаче трябва да товарим инвеститора. Трябва да натоварим всички тези, които по една или друга причина… Колеги, ако искате да се откажем и да сме независима държава, която да намали енергията, която ползваме отвън, първото нещо е да построим възобновяеми енергийни източници. Второ е санирането на всичко онова, което ползва мощности, и чак тогава да отиваме да плюем в кладенеца и да викаме, че не искаме руския газ, който ползваме и сега, а както видяхте, Европа много сериозно ползва руския газ. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Аталай. За изказване – госпожа Кирова, която беше записана далеч по рано, господин Ганев. След това ще Ви дам на Вас думата. РОСИЦА КИРОВА Благодаря Ви, господин Председател. Замислих се за казаното от господин Аталай – за това, че не трябва, като влезеш в залата, веднага да вземеш думата, защото аз прекъснах следенето на дискусията за около 10 минути. Така или иначе, това, което искам да кажа, е адресирано като начало към господин Панев, но него го няма в залата. Преди почивката той каза нещо, което изключително много ме впечатли: „за тънката работа“. За това, че, да, има тънка работа, която остава за доизглаждане и за това, че има възможност за злоупотреби с инсталациите, които са изградени по смисъла на новия текст, който тепърва ще бъде гласуван, но това е въпрос на бъдещо разрешаване. За мен като човек, който цял живот се е занимавал с бизнес

с това аз смятам, че ако приемем промени по отношение на изменение на Закона за електроенергията от възобновяеми енергийни източници, те трябва да бъдат стабилни и да не дават възможност за допълнително тълкуване, след като е приет Законът. Да не дават възможност за лавиране. Да не дават възможност за доуточняващи документи и наредби, които да създадат основание и предпоставка както за изнудване, така и за корупция, така и за нещо изключително опасно – да бъде нарушена сигурността на нашата преносна мрежа. мрежа. Напълно подкрепям идеята и усилията в това отношение, че трябва да бъде облекчено законодателството по отношение на електроенергията, произвеждана от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление. Пак повтарям Пак повтарям за собствено потребление. Тя може да бъде използвана както от бита, така и от бизнеса, когато е за собствено потребление. В никакъв случай внасянето на възможност чрез тази ал. 5

дори и в случая условието да е, че трябва да бъде съгласно Наредбата по чл. 116, ал. 7 – означава, че даваме възможност за едно допълнително тълкуване. Отново задавам въпроса си, в дупликата не получих отговор: как една вече изградена по облекчения режим инсталация може да отговори на изискванията на чл. 116, ал. 7. Трябва да бъде съборена и изградена наново. Всъщност Всъщност се оказва, че този чл. 5 би могъл спокойно да отпадне, защото ние подвеждаме и работещите хора, и бизнеса с тази алинея, освен ако не е това целта на законодателната промяна. А тя в никакъв случай не е в посока стабилност. В светлината на енергийната криза, която не е само за България, а е в цяла Европа, всички страни ще се стремят да подобрят възможностите си за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Не трябва да забравяме, че системата има нужда от балансиране. Не трябва да забравяме, че капацитетът на преносната мрежа в България е точно определен. Затова са дългите съгласувания. Затова по другия ред е онази процедура, която изисква да се чуе мнението на компетентните органи на съответните дружества. Понякога трябва да се отдалечим от съвсем тесния – бил то частен или бизнес интерес, или личен интерес и да погледнем нещата отгоре. Ние като депутати, като народни представители, трябва да защитаваме националния интерес. Преносната мрежа на България обслужва всички български граждани и целия бизнес. Когато поставим под заплаха сигурността на тази мрежа било заради инциденти, било заради претоварване, било заради случаи, когато по тънката линия, както казва господин Панев, по тънката работа някой ще злоупотреби, правим нещо, което всъщност е в ущърб на българските граждани. Не трябва да го правим. Наистина имахме задълбочена дискусия в Комисията, но ние не стигнахме

Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Кирова, отдавам го на това, че изпуснахте един момент – не бяхте в залата. Всички тези притеснения, които ги адресирахте във Вашето изказване, вече бяха дискутирани в залата и бяха опровергани. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Кирова, риск за мрежата няма. Член 25а, няма. Член 25а, ал. 5 всъщност, за която говорите, представлява един допълнителен механизъм за защита против изграждането на ВЕИ по-облекчения ред, който задаваме в момента, и последващата продажба, без да е мината цялата процедура по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката. Реално ние сме заложили с този законопроект още два механизъма. Това е първият. Още два. Вторият механизъм е да се сключва допълнително споразумение към договора за присъединяване – за ограничаване на връщането в мрежата, което е зададено в новия чл. 25а, ал. 3. Третият механизъм е реално да се ограничи произведената електрическа енергия в новата ал. 1 на чл. 25а, където общата инсталирана мощност е обвързана с предоставената мощност. Тоест ограничението до два пъти в примера, който беше даден малко

господин Председател. Уважаема госпожо Кирова, много правилно сте разбрали, че в предложената разпоредба на чл. 25а има съществено противоречие философията на тази разпоредба. Целта на промяната на Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници така, както колегите вносители споменаха, беше именно да се облекчи бизнесът, така че той да произвежда електрическа енергия от ВЕИ, която да ползва за собствени нужди. Както виждате, чл. 25а, ал. 5 промени изцяло философията на предложения закон, така че Вашето изказване беше абсолютно коректно и правилно. Тук вече не става дума за собствено потребление, тук става дума за продажба на тази енергия. Това, разбира се, води до поредица от проблеми. Надявам се да ни опровергаят колегите с тази промяна. Смятам, че това ще доведе до много сериозни проблеми. Първо е налице неравнопоставеност между субектите. Единият субект, който е решил и честно казва, че той ще изгради инсталация за възобновяеми енергийни източници с цел да произвежда и продава тази енергия. Един друг инвеститор, който под мотото на това, че ще задоволява собствените си потребности, тръгне да изгражда при облекчения режим такава една мощност и след време реши, че той ще продава тази енергия, ги поставя в абсолютно неравностойно положение, което е сериозен проблем. Другият голям проблем е с мощността от пет мегавата. Правилно отбелязахте, че тук по всяка вероятно ще стане дума и за нарушение на европейските директиви. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Започвам с господин Сабрутев. Господин Сабрутев, аз отсъствах от залата и се извиних за това предварително. Ако е необходимо, и по време на дупликата мога да повторя аргументите си, нищо, че са се чули в залата. Защото разликата между това да бъдат изговорени на микрофон в залата и наистина да бъдат чути и възприети, и разбрани, се оказа огромна. Това ще видим, разбира се, и със следващото гласуване. Бих искала да бъдат разбрани аргументите, наистина да бъдат взети под внимание. Този разговор водихме и в Комисията. Господин Стефанов, ограничението за производство на електрическа енергия за собствени нужди – два пъти консумацията, което беше коментирано в Комисията, въз основа на предложението на господин Рамадан Аталай, беше аргументирано от господин Делян Добрев и подкрепено – Вие знаете, че ние се съгласихме. Всъщност Ви помолихме да го включите като някакъв вид защита за това да не се злоупотребява при изграждането на подобни инсталация и след това те да бъдат присъединени към мрежата, и да продават електроенергия. Това, обаче не решава проблема с потребител, който потребява 300 киловата и му се разреши до 600 и потребява два мегавата и му се разрешат до четири. Разликата е огромна, дава някакъв вид защита, но тогава остатъкът е много по-голям. Финансирането на изграждането на инсталацията е много по-голямо и създава възможност, естествено, инвеститорът да приложи различни тънки линии и техники, както се изрази господин Панев, за да бъде присъединен той, тоест за да може да връща обратно електроенергия в мрежата. Така че това не решава изцяло проблема. което искам да кажа в заключение и искрено се надявам, колеги, да разберете – напълно добронамерени сме, трябва да има облекчен режим. Съгласни сме, въпреки че и в досега съществуващото законодателство такъв има. Този режим и последната промяна, която беше предложена между първо и второ четене, всъщност отваря вратичка за продажба на електроенергия от инсталации, изградени по-облекчен режим за разлика от онези, които се изграждат, за да продават електроенергия. Съгласуването, което ще липсва във втория вид инсталации, би трябвало да е и пречка – изобщо за присъединяването им към мрежата с цел продажба.

Имате думата, колега. Господин Председател, няколко пъти се коментира от тази трибуна големият проблем с този законопроект, а именно възможността да се изграждат до пет мегавата мощности и да бъдат използвани от бизнеса. Истината е, че в България има, в зависимост от моментите на натоварване, между 5 и 10 фирми, които използват такива големи количества електроенергия. Защото това, както беше казано, е един малък град в България – използва толкова електроенергия. Това, което е заложено, тук е наистина нещо много голямо за мащабите на България. Точно заради това и този законопроект е всички друго, но не и решаване на текущи проблеми на бизнеса. От друга страна обаче, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ категорично заставаме зад това, че трябва да бъде подкрепен и да се даде възможност на семеен микро-, малък, среден бизнес наистина да има някаква независимост и от това да използва всички възможности, които дава ВЕИ технологията. Не е нормално за нас, ако имате гараж в кооперация, в която живеете, и си закупите електромобил, за да си прокарате просто контакт, в който да си зареждате автомобила, в момента горе-долу около две години Ви трябва, за да стигнете до крайния момент да си пуснете контакт. Различни съгласувания, различни становища, от ЕРП-та, от който се сетите. Това не е нормално. Това би трябвало в един такъв законопроект да бъде урегулирано, да бъде подкрепено и ще бъде подкрепено в този си вариант. Нормално е да искаме това нещо да стане, когато се използват такива ВЕИ технологии върху сградите. Не е нормално, обаче да използваме пет мегавата електроенергия, да дадем на някой да го направи и затова нещо да отидат над 50 дра. Защото, за да направите соларни панели за пет мегавата, Ви трябват поне 50 дра, да не кажа повече. Сега Сега си представете, когато България към днешна дата в огромната си част и всички най-големи общини в това число са под ръководството на ГЕРБ и общинските съвети са малко или много контролирани от тях. Какво отваряте Вие? Вие давате възможност на кметовете с общинските съветници, контролирани в различни конфигурации, разбира се, къде с ВМРО, БНД, къде с други такива местни играчи, Вие давате възможност да се променят общите устройствени планове. Давате възможност в един момент да дойде един такъв момент, в който да трябва да се промени общият устройствен план. Ами да, ще прокарате Вашите фирми. Ще могат да правят тези неща, но в същото време ще отворите една голяма язва в много други общини, в които Вие нямате бизнес интереси с този законопроект, но имат пък те. Цялото това нещо – затова са тези коментари тук от наша страна – от ВЪЗРАЖДАНЕ, защото това не подкрепя малкия и средния бизнес. Напротив, това дори не подкрепя и възможността блоковете, както в Централна и Западна Европа, жилищните квартали да имат наистина някаква енергийна независимост, използвайки цялото това нещо, което имат новите технологии. Беше коментирано в началото, когато започна разглеждането на Законопроекта, че този законопроект противоречи на една от европейските директиви. Искам да кажа, че когато беше подчертано, че тази директива засяга битовите потребители в този законопроект, е посочено, че има краен потребител. Краен потребител отново включва битови потребители и небитови потребители. И оправданието, че, видите ли, с този законопроект ние сме една стъпка напред пред Европейската комисия и всички централни и западноевропейски западноевропейски държави, и те ще променят тази директива, ами аз на този принцип мога да кажа, че то няма да има и Европейския съюз тогава. Защо трябва да правим нещо, което мантрата Ви европейски директиви, в момента Вие да ги потъпквате, и то не че го казвам аз, казва го Вашето Министерство на регионалното развитие, защото Вашето Министерство на регионалното развитие казва точно това: този законопроект противоречи и не трябва да се прави. Не е нормално да променяте в „Заключителните разпоредби“ ЗУТ. Това е нещо, поради което Вие постоянно сте повтаряли, че ГЕРБ са правили години наред. В момента го правите! Това не е нормално и не трябва да се прави по този начин. Трябва да чуете тогава и Вашето Министерство на регионалното развитие, че не е нормално да правите такива големи инсталации от над 50 дка, в които това нещо да бъде просто с едно уведомление, че ще го направите. Кой ще носи отговорност, ако имаме проблем, да не дава Господ, със смъртен случай, защото някой не е проверил и не е съгласувал предварително такива мащабни проекти?! Благодаря Ви, господин Ганев. Има ли реплики към Цончо Ганев? Иван Манев за първа реплика – заповядайте. Благодаря, господин Председател. Господин Ганев, хайде за реплика да не сте подготвен – бива, но за изказване да излезете и да говорите от трибуната такива небивалици – просто

два пъти присъединената мощност...“, и ще дам пример точно с Вашата кравеферма с 15

Няколко пъти казвате как този закон е бил насочен – може би във връзка с това, което си мислите за 5-те мегавата, само към големия бизнес, едрите риби, тези 10 компании, които Вие сам изброихте. А Законът, който ние предлагаме, важи за абсолютно всички фирми – микро-, макро-, кравефермата с 15 киловата, която споменахте, както и битовите потребители. Тоест аз вкъщи, на моята вила, също мога да си изградя ВЕИ за собствени нужди, без да се налага да взимам разрешителни от ЕРП-тата и от ЕСО – Енергийния системен оператор. Благодаря. Благодаря Ви, господин Манев. Втора реплика към Цончо Ганев? Венко Сабрутев – заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Ганев, Вие го нарекохте проблем с общините, всъщност това е огромна помощ за общините. Представете си – общините ще могат да изградят ВЕИ мощности за собствено потребление и ще могат да ползват електроенергия

„Продължаваме Промяната“ започнаха да защитават законопроектите, които си вкарват. Приветствам и Ви поздравявам, защото досега имаше пълно мълчание, повече от шест месеца абсолютно мълчание опозицията си говори, Вие си мълчите, и накрая си приемате каквото сте решили. Така или иначе това е една добра стъпка, наистина – казвам го съвсем сериозно, и Ви поздравявам, че решихте най-после да защитавате това, зад което заставате с гласовете си. си. Изключително вълнуващ момент е и аз съм абсолютно сигурен, че е реалистично общините да почнат да си изграждат соларни паркове и да са собственици на соларни паркове. Няма да давам определение на това безумие, но в крайна сметка може пък, ако имате кмет някой ден, да стане и това нещо да се гласува, и да го направите. А що се отнася до първата реплика. Извинявайте много, това нещо, което описвате, не коментирате по същество реално в реалния живот какво става с бизнеса! Защото е много лесно от тази трибуна да описваме едни идеални ситуации, в които с една декларация този от отсрещната страна ще спазва абсолютно всичко или че е декларирал абсолютно всичко и че имаме действащи органи. Ние, ако имахме действащи органи в нашата държава, нямаше да сме най-бедната държава в Европейския съюз. Ние имаме всичко друго, но не и безпристрастно действащи и контролиращи органи. Всичко друго, но не и това! Напротив, в момента Вие отваряте една голяма врата за поредна доза спекулации, поредна доза възможности за развиване на нов неконтролиран По отношение на това да стигнеш до безопасност или до присъединяване беше коментирано между другото. Преди малко щеше да е много интересно, ако бяхте коментирали. А какво ще стане с Вашия КЕВР, защото Вие го назначихте, ако промените още едно изречение, и в следващия момент се окаже, че няма абсолютно никакъв проблем да почнете да си присъединявате тока и да печелите от това, за което не сте били по никакъв начин контролирани, дали е най-малкото безопасно? Подценявате момента и аз в началното си изказване казах: подценявате момента за безопасността, подценявате момента, в който, с цел да се печелят наистина сериозни суми, огромни суми да се печелят, някой някъде дали ще спази всички нужни изисквания. Затова няма какво повече да губим време. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ точно заради тези неща тези алинеи и членове няма да ги подкрепим. В Законопроекта има и други неща, които са добри, тях ще подкрепим, но по отношение на това, което в момента коментираме, няма как да получите нашата подкрепа.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

Като ползвател на електроенергия в рамките на 900 киловата заявявам конфликт на интереси, защото може би, ако този закон бъде направен така, че допусне изграждането на такива мощности, ще бъда сигурно един от кандидатите. България произвежда сравнително евтина електроенергия, но от гледна точка на задължението ни да бъдем в обща енергийна система с Европейския съюз и да продаваме тази електроенергия на свободната енергийна борса, тя се оскъпява. Каква е целта? е да успеем да доставим възможността производството да се осъществява там, където е консумацията – битовите потребители, които имат консумация в рамките на 10 – 15 киловата, да произвеждат за собствени нужди, предприятията, които консумират електроенергия – също за собствени нужди. Идеята е добра, но има смисъл от всичко това, което коментираме, ако се даде възможност на тези, които изградят такива мощности, да имат възможност да продават свободната електроенергия. Предложението за два пъти над необходимите мощности за мен е малко голямо. Ще ви кажа, че моето предприятие за 17 години е увеличило инсталираните си мощности някъде с около 20%, така че 10 – 20%, ако се разреши над това, което в момента консумират и битовите потребители, и предприятията, ще бъде нещо разумно. По принцип електропреносната мрежа, щом може да достави примерно един киловат, може да върне един киловат. Тоест не е необходимо допълнително разширяване на електропреносната мрежа и точно затова се прави тази тази програма в Европейския съюз – да закараме производството на електроенергия там, където се консумира. Обаче предприятията работят с 8-часов работен ден, събота и неделя не се работи. Произвежда се една електроенергия, която, ако бъде разрешено на предприятията да я продават, ще имат възможност да възстановят час по-скоро направената от тях инвестиция. Какъв е смисълът на всичко това? Смисълът на всичко това е, че лятно време, когато работят основно мощностите, най-вече ВЕИ-тата, няма да работят нашите базови мощности. Базовите мощности, като вземем предвид основно въглищните централи, които плащат въглеродни емисии, ще работят тогава, когато има нужда, а именно – през зимата, и като цяло крайната цена на електроенергията няма да бъде В този смисъл моят апел е: помислете – не съм енергетик, правя едно предложение като човек, който се занимава с тези неща по стечение на обстоятелствата, дали да бъде два пъти над сегашните мощности, с които оперират и битовите потребители, и небитовите небитовите потребители. И второ, тази електроенергия, която се произвежда в дните, в които не се работи, а имайте предвид, че България има около 25 неработни дни, да може да се продава, за да се помогне и на битовите потребители, които са инвестирали, и на небитовите потребители, които са инвестирали. В крайна сметка ние да осигурим на нашето производство и нашите потребители евтина електроенергия, защото знаете, че скоро и небитовите трябва да минат на свободния пазар, и тогава тези, които купуват отвън електроенергия, ще дигат цените и трябва да се плаща високата цена и от самите потребители. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Христов. Реплики към Румен Христов?

на връщане към мрежата на електроенергия, и то това ще бъдат моментите, в които предприятията не работят, и моменти, в които има и недостиг на електроенергия, ако ние спираме под някаква форма базовите мощности, което всъщност по отношение на балансирането на системата е невъзможно. Смятам, че по тази тема би трябвало все пак да се изказват хора, които работят и които имат представа как се балансира самата ни система. И го казвам в следната връзка – не говоря за спирането на централите на мариците, които произвеждат на въглища, говорим за това, че ние трябва да осигурим на населението максимално евтина електроенергия. Да, всеки е добре да бъде независим и да бъдат изградени мощности там, където всъщност има потребление. И в този смисъл е добро предложението да бъде облекчен режимът. Но когато дадем възможност, отново повтарям, по облекчения режим да се продава електроенергията, която бъде приета като излишък или която предварително като мощност е заложена и се знае, че няма да бъде потребена тази, която надхвърля собственото потребление, тогава поставяме под риск цялата система на електроразпределение в България и аз не бих искала да изпадаме в подобни ситуации. Убедена съм, че ние по зелената сделка имаме ангажименти като член на Европейския съюз и все пак цената на електроенергията от възобновяеми енергийни източници до скоро беше една от най-скъпите. Това беше причината, поради която нямаше такъв голям бум, какъвто всички очакват извън заявленията на реалното строителство, а не само административните процедури. Днес, когато имаме криза с газта, днес, когато имаме проблем, свързан с доставките на различни енергийни продукти, може би донякъде ще бъде оправдана тази цена, но в никакъв случа не трябва да бъде за сметка на

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Христов, да внеса малко яснота относно обхвата на предложения законопроект. Принципно има три хипотези, в които една такава централа може да се изгради, от гледна точка на продажба на електроенергия или консумация. Едната хипотеза е когато електроенергията се ползва само и единствено за собствено потребление. Втората хипотеза е когато това се направи с цел продажба изцяло на произведената електроенергия. И третата хипотеза е миксът от това нещо, тоест да произвеждам, да консумирам една част и излишъкът да бъде продаван. Искам пак да Ви уверя, че това, което предлагам като текст в Закона, към момента адресира само първата хипотеза, а именно консумация на 100% от електроенергията, която е произведена. По отношение чл. 25а, ал. 5 – така или иначе електроразпределителното дружество, което получи искане за присъединяване на дадена мощност с цел продажба на електроенергия, трябва да се обърне към Наредба № 6. Този текст, който е описан в ал. 5, адресира така или иначе съществуваща законова рамка. Ние включихме това постфактум като текст именно по настояване на електроразпределителните дружества, за да може да е ясно разписано по какъв начин те ще присъединяват евентуално такива мощности. МИНЧЕВ: Благодаря, господин Табутов. И трета реплика към Румен Христов дали има? Заповядайте за трета реплика.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Христов, смятам, че доста добре са описани нещата в Законопроекта Тук всеки един бизнес ще направи своята преценка дали иска да си монтира ВЕИ за собствени нужди, или иска да си монтира ВЕИ за производство. Когато иска да си монтира ВЕИ за производство и продажба на електроенергия, той ще трябва да си мине по законоустановения срок. Ние тук в ЗЕВИ касаем единствено хората, които искат да спомогнат собствения си бизнес с производство на електроенергия за собствени нужди. Така че аз не виждам всичките тези хипотези и внушения как щели да се правят пет мегавата, как ще се правят големи инсталации. Изрично е описано до максимум два пъти от присъединената мощност. Така че не смятам, че по някакъв начин не е добре за българския бизнес. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Тенев. Заповядайте, господин Христов, за дуплика. Благодаря, господин Председател. Не съм специалист по балансиране на енергопреносните мрежи, но аз казах преди малко простото правило, че една мрежа, която може да достави един мегават, може да върне Тук не става дума за изграждане на по-големи мощности. Давам пак пример със себе си: имам 900 киловата, изграждам мощност за моите нужди – 900 киловата, само че в събота и неделя предприятието не работи. Какво правим тази електроенергия? Същото важи за битовите потребители. Изградили са си мощност от 10 киловата, само че са на почивка 20 дни, произвеждат електроенергия, тази електроенергия не може да влезе отново да бъде консумирана от населението. Или ако се разреши да бъде включен по някакъв начин към общата мрежа производителят, тази електроенергия не се плаща. Къде отива тя – това е въпросът. Иначе, пак казвам, намерението е добро. Въпросът е да се огледат всички възможности. Не става дума за изграждане на предприятия с хипотезата за производство и продажба – става дума за производство на електроенергия за собствени нужди и отговор на въпроса: когато предприятието по една или друга причина не работи, а фотоволтаиците или перките работят, какво правим с тази електроенергия? Благодаря Ви, господин Христов. Давам думата на Томислав Дончев за декларация от името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Кратък преход от електрическата енергия към едни други енергии. Уважаеми колеги, по повод вчерашния светъл празник сме свикнали да слушаме или да четем речи, сякаш писани от машините за евтини любовни романи от една книга на Оруел. Арсеналът от ключови думи рядко надхвърля 200 и въпросът е да бъдат пермутирани по неидентичен на предишната реч начин. А ако си жертва на клишетата, си обречен да възпроизвеждаш само клишета. Да, вече един век и половина отбелязваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета, култура. Празнувахме и вчера институционално, организирано, може би някъде искрено и спонтанно. Не бих критикувал институционализирането на празника. Традициите и колективната памет се крепят колкото на обществената идентичност, толкова и на държавата. Думата ми е за друго. Когато е започнало отбелязването на празника в средата на XIX век, просветата, образованието, грамотността са били едни от каузите на Българското възраждане и това е било чисто обществена кауза по простата причина, че тогава не сме имали държава. Смисълът на този празник не са само историческите реминисценции, укрепването на националната памет и идентичност. Смисълът е друг или поне би трябвало да бъде друг. Илюзия е, дами и господа, че един народ, просветен веднъж, събуден, ограмотен, ще остане такъв завинаги и е достатъчно да заделяме пари за образование в бюджета и да празнуваме редовно 24 май. Защото, както ентропията, разсейването на енергията е съдбата на всяка термодинамична система, така и без воля, без усилия, без личен пример всяко общество може да се разгради под въздействието на ентропията, на невежеството, простотията и безпросветността. И това не е абстрактна заплаха – тя ни дебне и днес зад всеки ъгъл. Да, днес, когато имаме институции, имаме образователна система, имаме държава. Точно днес масово организираната съпротива срещу неграмотността е поне толкова важна, колкото по времето на Възраждането. Първо, за да не се стопим като народ, език, култура в силно корозивната среда на глобализацията. Точно във времената на глобална масова култура, екосистема от субкултури, опити за налагане на глобален език, е с пъти по-важно да бъдем българи като културна идентичност, не като запис на националност в графата на някой формуляр. Второ, без общ език, култура ние няма как да сме общност, а само една голяма група от хора, които обитават целно или безцелно една територия. Общата култура в смисъл на култура, споделена от всички, а не в смисъла на малокултурност, вероятно е най-силният крепежен елемент на обществото! И най-сетне, без просвета, без духовност няма нито национална сигурност, нито икономическо развитие. Каква полза, ако имаш силна армия, ако някой може без бой да вземе душите на хората? И за какво икономическо развитие говорим, ако населението е малограмотно; ако на учителя, ако на преподавателя е отредена тежката отговорност да разпръсва мрака на невежеството по отношение на поколенията, които идват? Ние, Вие – ние, имаме още по-тежка отговорност – не знам дали я усещате как тежи на плещите Ви. Ние, от една страна, трябва да говорим от името на хората, трябва да говорим на хората, да им даваме посока, което означава, уважаеми колеги, че самите ние не трябва да имаме дефицит от посока! И не говоря за топография, говоря за препускане по буквите и трудни преходи по грапавата повърхност на думите. Защото, ако нещо ни свързва с хората, това е словото, изречените букви, думи, цели изречения, числа, емоции. Няма как да се срещнем с всеки българин, няма как да отидем на гости у всеки българин, а едва ли и всеки би ни поканил на гости, но с писано слово, изречено слово може да стигнем до всеки! И изобщо не е без значение дали ще обещаеш зáвет или завѐт, по Увалиев, или неща, или нища, ако ползваме Хайдегер; едно или десет, ако ползваме учебника по аритметика от първи клас. И „да“ не е като „ще видим“, дори не е като „ще я видим тази работа“, дори не е като „ще се заема“! „Да“ означава само и единствено „да“. Народът ни има нужда от ясни послания, не от еластични материи, оплетени от меките ръбове на думите – правилно подредени букви. Не, колеги, правоговорът не е садистичен каприз, а начин правилно да подредим света. И ако ползваме пак Хайдегер, той казваше, че езикът е домът на битието. И тук, и там, и от Силистра до Петрич, от Връшка чука до Резово думите създават смисъл. И ние трябва да създаваме смисъл. Казваме къде ще отидем, къде сме били, къде сме, накъде тръгваме – това ни е върховният дълг. И моля Ви, увлечени в партийни и котерийни страсти, не забравяйте, че когато говорим тук, даваме дума на хората, които са ни подкрепили или не са, а това е тежка отговорност. Моля Ви, уважаеми колеги, не нареждайте думите в генетични мутации, които нямат никакъв смисъл. Не разчитайте, че като се нанижат ключови думи, като безобразие, корупция, грабеж, това ще даде смисъл, ако самата мисъл е бедна. Това е толкова вероятно, колкото да направите сполучлива инсталация примерно от коледна звезда и свински уши на скара. Не говорете неща, в които не вярвате. Могат да Ви напишат чудесна реч, само че личи кога тя идва от разпечатания лист, а не идва от сърцето. И не, не е най-важното да унизиш политическия опонент, не е най-важното. Най-важното е да не унизиш себе си. На тази трибуна някой млад оратор би казал, че е амвонът на демокрацията. Не, не е вярно, това е само инструмент, както високоговорителят не произвежда музика, а само я усилва. И бъдете сигурни, че ако има фалшиви думи, точно този високоговорител ще ги усили докрай. Отварянето на лепкавите клепки на невежеството е свързано с болка. Затова мнозина предпочитат да спят или да дремят и пак да избягаме от лековатите клишета. Паметта е болка – забравянето е терапия; усилията са болка – леността понякога е блаженство; истината боли – лъжата ни дава комфорт; статуквото, тоест това, което е – status quo, нежно лежи в зоната си на комфорт, а промяната е трудна. Честит празник! Пожелавам Ви да изпитате сладката болка от това да помниш, да се опитваш да говориш истината и да променяш. Събудете се, отворете очи, помнете, четете, мислете. Благодаря, господин Дончев. Други изказвания има ли по наименованието и § 1 от Законопроекта? Няма. Прекратявам дискусията.

не е разгледала. Приела е решение да не се разгледа и гласува по същество, тъй като излиза извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект. Идентично решение трябва да приеме и пленарната зала на основание чл. 80, ал. 2, изречение последно, така че предлагам, на основание чл. 80, ал. 2, изречение последно изобщо да не гласуваме по същество предложението на Александър Дунчев.

предложението на Рамадан Аталай, което е неподкрепено от водещата Комисия. Гласуваме предложението на народния представител Рамадан Аталай и група народни представители, неподкрепено от водещата Комисия.

случаите по чл. 18, ал. 2, чл. 24, 24а и 25 се подават искания за проучване на условията и начина на присъединяване пред съответния оператор на електрическа мрежа при условията и по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката.“;

което се издава в срок до 30 дни от постъпване на искането, а в случаите по чл. 27, ал. 5 – в срок до 15 дни от постъпване на искането.“; - в ал. 4 се правят следните изменения и допълнения: „(4) В случаите по чл. 24, т. 1 и т. 2 предварителен договор за присъединяване не се сключва, а договор за присъединяване се сключва при условията, определени в становището по ал. 3, и при наличие на валидно действащо издадено разрешение за строеж.“; създава се нова ал. 5 със следното съдържание: „(5) Случаите по чл. 24а предварителен договор и договор за присъединяване не се сключват.“; - ал. 5 става ал. 6 и се изменя със следното съдържание: „(6) При искане за сключване на договор за присъединяване по ал. 4 разпределителното предприятие представя проект на договор в срок до 21 дни.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Александър Дунчев: „В първоначалния § 2 (нов § 8) се добавя нова т. 2, а старата точка 2 става точка 3: „§ 2. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения: 2. В алинея 2 думата „искането“ се заменя с думата „уведомлението“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в нов § 1 относно чл.

тъй като то излиза извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект. Предлага на основание чл. 80, ал. 2, изречение 3 от ПОДНС Народното събрание да не разглежда и гласува по същество предложението като недопустимо, тъй като излиза извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект.“ Предложение от народния представител Рамадан Аталай и група народни представители. Комисията на основание чл. 79, ал. 1, изречение трето и четвърто от ПОДНС прие решение да не разглежда и гласува по същество предложението като недопустимо, тъй като то излиза извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект. Предлага на основание чл. 80, ал. 2, изречение 3 от ПОДНС Народното събрание да не разглежда и гласува по същество предложението като недопустимо, тъй като излиза извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект. Предложение от народния представител Рамадан Аталай и група народни представители. Комисията на основание чл. 79, ал. 1, изречение трето и четвърто от ПОДНС прие решение да не разглежда и гласува по същество предложението като недопустимо, тъй като то излиза извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект. Предлага на основание чл. 80, ал. 2, изречение 3 от ПОДНС Народното събрание да не разглежда и гласува по същество предложението като недопустимо, тъй като излиза извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект. Предложение от народния представител Александър Дунчев. Комисията на основание чл. 79, ал. 1, изречение трето и четвърто от ПОДНС прие решение да не разглежда и гласува по същество предложението като недопустимо, тъй като то излиза извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект. Предлага на основание чл. 80, ал. 2, изречение 3 от ПОДНС Народното събрание да не разглежда и гласува по същество предложението като недопустимо, тъй като излиза извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект.“ Благодаря Ви, господин Рибарски. Откривам дискусия по изчетените от господин Рибарски текстове. Желаещи за изказване има ли? Не виждам. Прекратявам дискусията.

от народния представител Александър Дунчев и двете на народния представител Рамадан Аталай и група народни представители – това са общо четири предложения, които Комисията

Предлагам да приемем решение, с което да не разглеждаме и да не гласуваме по същество тези четири предложения. Предложението е за анблок и за Приемането на такова решение означава, че и четирите предложения, които Комисията по енергетика не е разгледала, няма да бъдат гласувани по същество. Гласували

ДОКЛАДЧИК РАДОСЛАВ РИБАРСКИ: „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Подразделението да се измени така: „Заключителни разпоредби“. По § 3 има предложение от народния представител Ивайло Мирчев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Владислав Панев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Делян Добрев и група народни представители: „В § 3:

8, т. 2 се допуска застрояване на обекти – фотоволтаични инсталации, при спазване на действащата нормативна уредба и въз основа на подробен устройствен план или виза за проектиране, издадена от главния архитект на общината.“

„14. монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 МW, както и линейните обекти на техническата инфраструктура за присъединяването на такива инсталации

до 5 МW;“ б) в ал. 2 се създава изречение второ: „За строежите по ал. 1, т. 14а се представят становище на инженер-конструктор и/или електроинженер с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им и допълнително споразумение към договора за достъп и пренос, сключено между крайния клиент и оператор на електропреносната или на съответната електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа.“ РИБАРСКИ: Предложение от народния представител Александър Дунчев. Комисията на основание чл. 79, ал. 1, изречение трето и четвърто от ПОДНС прие решение да не разглежда и гласува по същество предложението като недопустимо, тъй като то излиза извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект. Предлага на основание чл. 80, ал. 2, изречение 3 от ПОДНС Народното събрание да не разглежда и гласува по същество предложението като недопустимо, тъй като излиза извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект. Предложение от народния представител Васил Стефанов, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението.

направено от народния представител Делян Добрев и група народни представители. Предложението да касае, Предложение от народния представител Владислав Панев. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Делян Добрев. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Васил Стефанов, направено по реда на чл. 79, ал. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 4: „§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 3, който влиза в сила от 1 януари 2023 г.“. Благодаря, господин Рибарски. Откривам дискусията. Заповядайте, госпожо Петкова, за изказване. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, от името на вносителите бих искала да оттегля в „Преходни и заключителни разпоредби“, в § 3 предложението, направено от народния представител Делян Добрев и група народни представители. Предложението да касае, че в чл. 12 се създава ал. 4. Считайте го за оттеглено.

Приемаме Закон за енергетиката и в същото време в „Заключителните разпоредби“ променяме един от изключително важните закони в България – Закона за устройство на територията. Само по себе си това е нередно и не трябва да се прави,

начинът, по който трябва да оправите енергетиката. Изключително важно е друго, върху което този законопроект оказва влияние и дава изключително разнопосочни становища, това са: на първо четене имахме отрицателно становище на Министерството на енергетиката, а в момента имаме отрицателно становище от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В последното становище ясно и точно се обяснява защо не трябва по този начин – просто с едно уведомление, с една декларацийка да се допусне застрояване над 50 дка в определени варианти и да се правят неща, които могат да имат трайни последици. Това никой от Вас не го коментира и не смята за нужно да каже – защо пренебрегвате становището на едно от Вашите министерства? И това не е Министерството на културата, това е Министерството на регионалното развитие Няма становище на Електроенергийния системен оператор. Защо? И как в момента ще променяме Закона за енергетиката, като няма становище, в което ясно и точно да се каже този регулаторен орган какво мисли за Вашето предложение, което в момента приемате? Има, между другото, становище само на едно от ЕРП-тата, само на едно, другите не са счели за нормално да дадат становище на управляващата коалиция, което също само по себе си, както знаете, липсата на отговор също е отговор. В този законопроект не решавате и не посочвате какво правим с така наречените батерии. Имат ли право да се съхраняват, да се прилагат и те по този бърз начин, по който са изградени целите паркове или нямат? Какво въобще се случва с цялото това нещо, наречени „батерии“ и как ще се процедира? Явно ще трябва след няколко месеца отново поправка на поправката да правим. Никой не коментира, през целия дебат беше повдигнато на няколко пъти, проблемът с това, че се създават условия за корупция, но никой не коментира и как ще се гарантира това, че когато изградите такива мощности, няма да започнете да продавате на съседа до Вас. Само с една декларация ли, че няма да го правите? Въобще някой ще вземе ли становище по тези наистина неща, важни не за опозицията, неща, важни чисто принципни, защото точно след една седмица, когато започне да действа Законът и когато започнат фирмите да работят, тези проблеми ще започнат да чукат на вратата. Тогава Комисията по енергетика ли ще взима становище, министерствата ли ще взимат становище, или ще започнем подготовка за промени в Закона, който сега приемате? Много Ви моля някой да стане от вносителите, да аргументира, да ни убеди, че всичко това нещо има решение, дадено е решение и ще избегнем всички тези тънки моменти, както се обяви от господин Панев в началото на на обсъжданията, че има едни тънки моменти, но ще ги натаманяваме впоследствие. Не, не впоследствие, сега е моментът. Нека да ги решим, да ни убедите, че така по този начин ще решите тези проблеми, които в момента повдигам като реални наистина проблеми, за да вървим напред.

Добре. Заповядайте за реплика, господин Табутов. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Ганев, изненадан съм от факта, че все още говорите за декларация. Това беше първоначалният текст, ние изменихме начина, по който се уреждат взаимоотношенията между клиента и електроразпределителното дружество. Така че, моля Ви, запознайте се с финалния текст. Тук не говорим за декларации и съответно потенциалния риск, който Вие споменахте, дали ще има някой, който ще следи тези декларации дали се спазват или не. Вече описвам по какъв начин ще се урегулират взаимоотношенията, така че този риск е минимизиран. Относно липсата на становище на ЕСО, ЕСО нямат отношение, имайки предвид, че няма съприкосновение с електроразпределителната или електропреносната мрежа. Затова няма становище от ЕСО. По време на Комисията на второ четене присъстваха представители на всички електроразпределителни дружества и това, което те дадоха като коментари, беше взето предвид. Така че това, което Вие изразихте като опасения, вече беше адресирано по време на Комисията още веднъж. И тук ще засегна много накратко и темата относно сигурността и това, което беше спекулирано, че е проблем. Ще съществуват, както е и към момента, проекти от гледна точка на конструктивно становище и електропроекти, които така или иначе ще се съгласуват и процедурата в момента е по същия начин, и така ще се гарантира сигурността. Тук не променяме нищо относно сигурността.

Господин Тенев, за реплика ли? (Реплика.) Заповядайте, за втора реплика. Третата е на Искрен Митев, след това дуплика и прекратявам заседанието. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Ганев, взети са предвид всички становища и на Министерството на енергетиката, и на Министерството на регионалното развитие, както и на комисиите, присъстваха представителите на ЕРП-тата, също и ЕСО.

Това е просто обида към българските граждани, които стават свидетели на Вашите абсолютно празни твърдения тук от трибуната. Благодаря. Последният, който говори, няма да го коментирам, той сам си коментира и това, което говори, си дава сам оценка. По отношение на това, което беше казано най-вече от един от вносителите. Извинявайте, няма как да се съглася с това, което казвате, по една проста причина. В началото на обсъждането казахте, че няма проблем с регламентацията на европейската директива, впоследствие Ви показах как има проблем – по начина на дефиниране на това, което давате като дефиниция за краен потребител. Същото се отнася за всичко това, което изброихте. Беше хубаво да коментираме по същество тези проблеми, които в момента повдигнах. Не ги коментирахте. Само ще спомена, това че са дошли ЕРП-та и са коментирали, не значи, че ще застанат с подписите си, със становищата си в писмен вариант – има значение. Има значение, че само едно ЕРП е сметнало за нужно и за достоверно да гарантира това, което е казало. Има значение и казвате: ЕСО няма становище. Напротив, напротив, тука се коментират доста хипотези, в които би трябвало и те да имат становище и точно заради това те не дават становище, защото няма да е добре за Вас като управляваща коалиция, ако дадат обективно становище. Какво ще дадат, аз нямам представа, но ако е обективно, надали ще е в полза на вносителите. По отношение на Ако трябва да цитирам хипотеза, за която е необходимо в законодателството да се предвидят разпоредби, които задължават възложителя на инсталацията да предвиди в инвестиционен проект технически средства, с които да се ограничи връщане на произведената електроенергия към мрежата. В този случай единственото, декларативният характер на обстоятелството за предвидено ограничение за връщане, считаме за недостатъчно надежден подход. Това е за другия репликиращ. Хубаво е Вашият министър, защото е от Вашата квота, да го съгласувате с него, защото неговото министерство дава отрицателно становище на това, което обсъждате, а в момента Вие оборвате него. ИТН срещу министъра си ли е, или министърът е срещу Вас? Аз нямам представа и не ме интересува, въпросът е, че има неотговорени казуси. За батериите не казахте нищо как процедираме с този законопроект, ако някой реши да си прави по бързата процедура, да си изгради и система от батерии? Няма значение, Законопроектът явно ще го променяме наскоро пак. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Ганев. За изказване е записан Младен Шишков, но ще остане за следващия път.